в предишните изказвания се изясни историята на този Законопроект и неговото начало в далечната 2013 г. в търсене на консенсус и на най-добрия вариант. Оказа се, че най-лесното всъщност е отлагането и невземането на решение, защото невземането на решение на практика означава и непоемане на отговорност. Аз разбирам, че всички в тази зала са наясно, че принципите, по които се изчислява таксата смет като цяло, от една страна, и, второ, начинът, по който, тя се разпределя, основата, на която тя се разпределя между хората, бизнеса – тези, които замърсяват, всъщност трябва да бъде променена. Всички са наясно, че трябва да бъде променена. За първи път сега, независимо че такъв консенсус на работните групи за толкова години не успя да се постигне, правителството пое своята отговорност и внесе този Законопроект, за да го разглеждаме ние. Естествено, БСП ще търси възможност политически да използва това, че някой поема отговорност да свърши работа, която не е свършена години наред. Но всъщност няма лошо! В предходните изказвания беше казано, че промяната на Закона за местните данъци и такси в частта „Такса смет“ е политически акт, политическо решение. Мисля, че това е силно преувеличено. Искам да Ви върна към това какво значи такса смет и защо е такса, тя не е данък, такса е. Съгласно Закона за таксите, таксите трябва да бъдат цена на услугата, която държава, в случая община предоставя на гражданите, на бизнеса, на хората. на всяка такса трябва да бъде разходно ориентиран. Той трябва да бъде равен на размера, който е необходим, за да се покрият разходите за осъществяването на тази такса. Това в годините при такса смет все повече и повече се отдалечава от истинските разходи, които са необходими за нейното формиране. Това е и една от целите на Законопроекта, а именно справедливото определяне на таксата за битовите отпадъци. И аз тук искам да се спра на първия проблем: колко в една община трябва да бъде сумата, събрана от такса битови отпадъци, така че тя да даде възможност на общината да извърши качествено услугата по сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъците и поддържането на териториите. За да е ясно това, в Закона са предвидени много текстове, първият от които ясно дефинира какво включва въпросната услуга. Дефинирани са три компонента на тази услуга: събирането събирането и извозването на битовите отпадъци; тяхната обработка в депата; последният компонент е поддържането чистотата на териториите. Следващият момент, който решава Законът, е какви разходи са необходими за осъществяването на всяка една от тези услуги и тези разходи да не бъдат измислени от общината, а да бъдат реални. В тази посока в Законопроекта са записани текстове, които казват точно кои разходи трябва да влязат по трите компонента и план- сметката не може да бъде попълвана с други разходи. Ще кажете: „Ама то и сега е така“! Да, така е, така пише в Закона. Но е общо изречение и, за съжаление, всички проверки, които извършват Сметната палата и Агенцията за финансова инспекция, на практика констатират, че това не се спазва и много общини са включили в план-сметката си разходи, които нямат общо с разходите по тези три компонента, като разходи за поддържане и напояване на зелените площи, по озеленяване, по дезинсекция, по поддържане на уличната мрежа, по ремонт на дъждоприемни шахти, по възстановяване на решетки, по ремонт на детски площадки и така нататък, и така това трябва да се сложи край! Законът ясно дефинира разходите. Казано е, че план-сметката ще бъде унифицирана с наредба на Министерския съвет. Тя ще бъде приета, задължителна и използвана от всички общини. За да гарантираме, че това ще се случи са предвидени механизми за прозрачност, за обществено обсъждане, за качване на сайта както на план-сметката, така и на това как тя се изпълнява и как е изпълнена за предходната година. Тоест, по всяко перо, планирано в план-сметката, колко пари са похарчени точно по това перо. И мисля, че по този начин – включвайки в дискусията цялото население на една община, неправителствените организации в една община, това е пътят, по който ще гарантираме правилното определяне на размера на таксата. Защото разковничето не е в това как ще я разпределим на ползвателите, а в това колко такса е необходима, за да се свърши работата от страна на общината и наистина да имаме качество на услугата. Именно заради справедливото определяне на таксата битови отпадъци е и голямата част от текстовете в този Законопроект. Преди да премина към следващата голяма тема – по какъв начин да се разпределя, искам да кажа, че в крайна сметка въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ не е самоцелно. Смисълът на това наистина замърсителят – този, който ползва услугата, защото той я ползва, поради това че замърсява, да плаща в размера на неговия дял от това замърсяване. Но „замърсителят плаща“ не е само принцип, който трябва да се приложи при разпределението на таксата. „Замърсителят плаща“ е принцип, който би стимулирал общините и хората за опазване на околната среда, за разделно събиране на отпадъците, за оползотворяване на голяма част от отпадъците, с което биха генерирали и допълнителни приходи за общината, и в крайна сметка – намаляване на самия размер на битовите отпадъци. Ще Ви кажа едни цифри, защото това го говорим от много години. От много години общините декларират, че правят в тази посока промени, но ще Ви кажа цифрите.

на 513 милиона. Едновременно с това за същия период битовите отпадъци, които са генерирани на човек в килограми за година, са се намалили от 542 кг на човек до 419 кг. Това са 130 кг по-малко за пет години, което е една четвърт намаление. Какво се получава? Имаме намаление на генерираните битови отпадъци като количество и имаме увеличение на приходите, събирани от такса смет. Някъде тук

Трябва да стимулираме разделното събиране, защото едни други данни показват, че по рециклиране на опаковки, където знаете, че работят фирмите по по разделното събиране, най-общо казано, и производителите на опаковки, ние сме на средните нива на Европейския съюз, тоест там, където са и другите държави, но по показателя „Компостиране на битовите отпадъци“ ние сме на последно място и ако продължаваме тази политика – да нямаме стимул и притискане, защото това са двата способа, ние ще продължаваме да сме на опашката и ще продължаваме да изхвърляме ценни суровини на сметищата и едновременно с това да увеличаваме цената на услугата, и едновременно с това да увеличаваме и броя на сметищата, и начина, по който те функционират, и начина, по който трябва да се рециклират. На това трябва да се сложи край и аз мисля, че в тази част Законопроектът дава едно стабилно решение. Сега, естествено отиваме на другия въпрос, който е по-пикантен по-пикантен и по-интересен за политическото говорене и това е въпросът: по какъв начин, на каква база трябва така определената такса смет да бъде разпределена на ползвателите? Всички сме наясно, че данъчната оценка не може да бъде на тази основа. Тя е толкова далеч от генерирания отпадък, че е превърнала таксата смет в данък. На практика го е превърнала в данък, което е незаконосъобразно, бих казала и противоконституционно, затова трябва да се намери друга данъчна основа. Това, което се случи в 2013 г. какво беше? Махаме ние там опашката, няма да е данъчната оценка, и казваме само „количество битов отпадък“. Това гласувахте като мнозинство – БСП и ДПС, тук, в тази зала. И оставихме общините да се оправят както намерят за добре, да определят количеството на изхвърления битов отпадък. За малките общини това не е проблем. В еднофамилните къщи много лесно могат да се заявят съдове, тяхната кратност на извозване и наистина хората да плащат за това, което са генерирали като отпадък. Проблемът е в големите градове, в големите комплекси, където живеят много хора и е изключително трудно да се приложи каквато и да било мярка за определяне на количеството отпадък, който изхвърля всяко едно домакинство, или всяко едно семейство, или в крайна сметка всеки един човек. След много дискусии компромисно беше приет вариантът, който е най-близо до „Замърсителят плаща“ – брой живущи в съответния имот, затова защото на практика човекът е този, който генерира отпадъка и мисля, че и за големите градове това е една относително справедлива база, независимо че не отговаря на 100% на количеството на изхвърлените отпадъци. Тук, разбира се, мога да дам примери, които бяха дадени вече от тази трибуна и няма да се връщам на тях. Естествено, когато законодателят търси подходящото решение, той трябва да държи сметка не само за справедливостта и законосъобразността, но да държи сметка и за начина, по който общините биха оперирали такса битови отпадъци, начина по който общините биха администрирали тази такса битови отпадъци. Сега те си имат една система – данъчна оценка, начисляват там промила, определят, хората плащат и така нататък, но това трябва да се промени, което означава, че трябва да се направят нови бази данни, общините трябва малко да помислят, трябва да бъдат по-гъвкави. Никой не ги задължава да приемат в дадена община една-единствена основа. Може да бъде комбинация от от основи – такива, каквито са подходящи, за да се приложи справедливо този принцип „Замърсителят плаща“. И тук трябва да дадем възможност на общините, съобразно своята специфика, да изберат един или друг подход – такъв, който би бил най-справедлив и който най-малко би натоварил с допълнителна тежест хората. Сигурно от тази трибуна ще се чуят много приказки против, но през всичките тези години в работните групи, в които участваха почти всички заинтересовани страни, никой не можа да предложи и да измисли основа, която да бъде лесна за администриране и едновременно с това справедлива и да отговаря на принципа „Замърсителят плаща“. В крайна сметка и затова Министерският съвет предлага на законодателя тази основа да бъде брой на живущите. Тук се чуха приказки, че в момента таксата битови отпадъци е разпределена 30 към 70, видите ли – 70% плаща бизнесът, 30% плащат хората, и сега, когато отидем на принципа „Замърсителят плаща“, това съотношение ще се обърне. Искам да кажа, че Националното сдружение на общините до момента не е представило справка за това какво е съотношението между вноските на бизнеса и на обикновените граждани, от една страна, бизнесът или голяма част от бизнеса, отдавна плаща на принципа „Замърсителят плаща“ чрез договорите за съдове за изхвърляне на битовата смет и кратността на нейното извозване, така че отдавна, ако общините са спазвали принципа таксата да е разходно оправдана, разходно ориентирана и да отговоря на необходимостта от разходите за тази такса, отдавна този принцип, който използват предприятията, вече е дал своето влияние в това съотношение, но тепърва ще се правят анализи в тази посока. Съгласна съм, че ако се въведе един или друг вид данъчна основа е необходима една доста сериозна подготовка от страна на общините, за която в този Законопроект е предвидена една година, тоест през следващата 2018 г. да се извърши тази подготовка и от 2019 г. да бъдат гласувани новите размери. Имаме призив от страна на общините да се удължи този срок. Аз лично смятам, че наистина едва ли в този едногодишен срок общините ще успеят да се справят, защото тук не говорим само за приемане на наредбите, които определено ще имат обществено обсъждани обществен отзвук. Говорим за механизма, евентуално подаване на някакви декларации, ангажиране на етажните собствености в по-големите градове и така нататък, които ще отнемат и повече време, и, разбира се, след това създаването на съответната база данни, която да може да бъде използвана за изчисляване на таксата и нейното събиране. Ние между първо и второ четене ще разгледаме този проблем – има ли възможност има ли възможност да се справят общините в този срок от една година или трябва той да бъде удължен с още една година, каквото е тяхното искане, както и ще разгледаме всякакви конструктивни предложения, които биха постъпили от народни представители по механизма, по който се образуват разходите в план-сметката за таксата битови отпадъци, както и по механизма за нейното разпределяне. Тук се чу призив, че, видите ли, бизнесът ни притиска. Аз мисля, че бизнесът отдавна е спрял да ни притиска, защото той си плаща на база на съдове и на действително изхвърлен битов отпадък и натискът е по-скоро чисто, как да кажа, емоционален и медиен, от Българска стопанска камара, която е взела като своя кауза таксата смет и това е по-скоро по медиите, отколкото е реален. Друг е въпросът, че кметовете на 264 общини, освен да бъдат креативни, трябва да бъдат изключително заинтересовани и да предприемат наистина реални мерки, които да доведат до намаляване на количеството битови отпадъци. Това е пътят – до търсене на възможности за оползотворяване на онази част от отпадъците, която може да бъде оползотворена, която може да бъде друг източник на приходи в приходната сметка на такса битови отпадъци. Тук се чу от тази трибуна, видите ли, как неравнопоставени ще бъдат общините, които имат регионални депа и другите, които возят до тези регионални депа, а какво пречи на тези общини и какво им е пречело досега да организират сепариращи инсталации и това, което ще возят до регионалното депо да бъде намалено не само на половина, но и да генерират приходи от сепарирането на тези отпадъци и продажбата на обработваемите отпадъци? Нищо не им пречи, само че досега те не бяха притиснати от Закона, не бяха притиснати от хората и защо да се мърдат, да си създават проблеми? Ако ние като законодатели не създадем условия общините да станат активни в тази посока, от една страна, и населението на съответната община, като натиск върху ръководството на общината, да стане активно по тази посока, никога няма да стигнем до справедливост в таксата битови отпадъци и все повече таксата битови отпадъци ще се отдалечава от цената на услугата за нея. Даже се чуха призиви по времето на тези работни групи: „А, бе що е такса? Дайте да го направим данък, да си го определяме ние, както намерим за добре, на каквато си решим основа – данъчна оценка ли, човек ли, няма значение и да няма нищо общо с разходите за осъществяването на тази услуга“. Ами това е изключително удобно за кметовете. Изключително удобно и за администрацията, разбира се. Всички вие знаете, че администрацията е много често една от основните пречки за промяна в подходите и в принципите в една или друга посока. Мисля, че много време тази тема се дебатира. Много време! Всички заинтересовани страни са казали своите мнения. Крайно време е законодателят да поеме своята отговорност, да приемем на първо четене да си дадем достатъчен срок между първо и второ четене, като аз Ви гарантирам, че всяко предложение ще бъде разгледано. Всяко конструктивно предложение, което може да бъде в посока подобряване на механизма, ще бъде формулирано и прието. Така че очаквам от Вас не политическо противопоставяне, не използване на темата да веете политическия байрак, не използване на темата „видите ли, ГЕРБ дойдоха на власт и обещаха да не вдигат данъци и такси, ама сега ги вдигат“. Не, не ги вдигаме! Таксата битови отпадъци не само че няма да бъде като цяло повишена, тя ще бъде намалена, когато се въведат принципите на това на това кои разходи трябва да бъдат вътре, и тези разходи да бъдат отчитани и контролирани. Друг е въпросът по какъв начин тази такса битови отпадъци ще бъде разпределена и на някой може да бъде намалена, на друг може да бъде повишена. Защото има много примери, когато един човек живее в апартамент или къща, плащайки на данъчната оценка, в центъра на София или в центъра на някой град той плаща много повече, отколкото четиричленно семейство в края на града. Кой колко замърсява и кой колко трябва да плаща?! Тук се чуха изказвания: „видите ли, в едно малко село, където били построени по три етажа къщи, как тази разгърната застроена площ, която е вариант на данъчна основа за третата компонента – поддържане на териториите, ще натовари тези хора“. Ами, няма да ги натовари, по простата причина че разгърнатата застроена площ е основата, но промилът, процентът, който ще се наложи върху тази основа, ще бъде толкова, колкото е необходимо за поддържането на територията на това населено място – село ли ще бъде, или малко градче. И ето тук е мястото и на общинския съвет, тук е мястото и на обществеността да контролира колко разходи се правят, кои са тези разходи.

нека по един Закон, който е много важен и който отлагаме много, много години, даже не само от 2013 г., а доста преди това, да се опитаме да се абстрахираме от чисто политическите си желания да използваме всяка тема за политическо противопоставяне и политически дивиденти, и да се обединим за конструктивни решения. Благодаря.

внимателно слушах Вашето изказване. Даже по едно време реших, че ще предложите точката да бъде отложена, тъй като имаше някои противоречиви неща от гледна точка на защитата на този Законопроект. Сега казвате: да не е политическо, и че на някои места таксата може да се увели, на други да се намали. Бях общински съветник в Столичен общински съвет и в мандат 2011 – 2015 г. в Комисията по околна среда. Знаете ли къде ще се намали таксата? Там, където цялото организиране на извозването, депонирането, сметосъбирането се извършва от самата община. В случая бях предложил самите районни кметове в София това нещо да си го правят. Тогава ще има изсветляване. Иначе не съм чул да има фалирала фирма за сметосъбиране, нека да си го кажем в тази зала. За бизнеса, абсолютно сте права. Да, бизнесът, те си сключват договори за определени контейнери. Там нещата горе-долу са ясни. Сега не мога да коментирам на БСК предложението.

по този Законопроект е ясно, че имало много дебати. Не мога да разбера кое е вярното?! Според мен, ако имаше много дебати, ние най-малкото в Комисията по околна среда трябваше да гледаме този Законопроект, а не сега, следобед, от два и половина да гледаме Законопроект, който в момента е в залата. А пък Комисията по регионално развитие получиха съобщение, че им се отлага гласуването. Тоест и тази Комисия няма да вземе отношение по този Законопроект. Аз пак казвам, затова предложих този Законопроект да бъде оттеглен, за да мине през комисии, там да се чуе мнението – нямаме и на Сдружението на общините,

…освен такса смет. И Вие много добре го казахте – че като се хвърлят чувалите покрай кофите за боклук, значи проблемът вече не е от гледна точка на таксите, а е екологичен.

От табличката за оценка на въздействието Вие сте извадили приходите, че 2010 г. са четиристотин и не знам колко милиона, 2015 г. са петстотин и нещо. Не съм съгласен с Вас, защото Вие си направихте една сметка и искате тук да хвърлите на общините, че са правили много разходи.

че приходите, които са влезли, са отишли по направление и нека да не обвиняваме и кметовете, и общинските съвети, че не са си правили сметката и са вземали парите на хората ей така и са ги харчили, както си искат.

смет. Косвено, през продуктите, които купуваме в магазина или някъде другаде, това бива финансирано от продуктовата такса, така че тази такса няма нищо общо с онази, за да я говорим. Защо сме на средноевропейско равнище по опаковките? Да Ви кажа ли? Защото за металите има ДДС и като занесе някой метал на пункта, го пишат като опаковка.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, във Вашето изказване успяхте да маркирате всички спорни моменти и пороци на Законопроекта. Напълно съгласен съм с Вас, че цената на тази публична услуга трябва да бъде формирана така, че да се покрива разходът, но тук има и елемент, който не трябва да забравяме, а именно социалната поносимост на тази цена. Направете си труда да направите кратък анализ и ще видите, че голяма част от публичните услуги в общините се субсидират, защото отдавна ножицата между цената, която заплащат гражданите, реалните разходи за покриването, е широко отворена. Тук ще възникне същият проблем и отново гражданите ще бъдат наказани за това, че, да, безспорно, толкова години всички вкупом имаме вина, че тази реформа не стартира. По отношение на малките общини и за това, което Вие казахте, че са имали възможност с рециклиране, с оползотворяване на отпадъци да намалят разходите си и да формират допълнителни приходи. Малките общини пострадаха сериозно в една друга част от реформата в управлението на отпадъците, когато закриха местните депа и се включиха в регионалните системи за управление на отпадъците, когато се наложи да направят много по-сериозни разходи за транспортирането и другата организация, и покриването на цялата територия по събирането на отпадъците. Сега този Законопроект ще им създаде допълнителни трудности при определянето на основата, защото когато тя е с индивидуални съдове за отпадъци, ще се наложи инвестиране в съдове за отпадъци, когато е в в индивидуални торби за смет, ще се наложи по-сериозен контрол, което също е финансов ангажимент, тъй като административният капацитет, нека не се лъжем, на малките общини вследствие на демографската криза и неатрактивното заплащане намалява всяка година.

Господин Георгиев, Вие сте прав. Наистина няма сметосъбираща фирма, която да е фалирала. данните показват, че повече от половината общини имат договори за сметосъбиране и сметоизвозване с такива фирми. По-малко от половината осъществяват тази услуга сами. Определено смятам, че когато общините са организирали сметосъбирането и сметоизвозването с общинско предприятия, не с търговец по Търговския закон, бил той собственост на общината или на частен собственик, а с общинско предприятие, контролът и оптимизацията на разходите може да бъдат много по-добри. Поради това, че в този бизнес има намесени изпълнители по договорите, за които общината е възложител, именно точното и ясното дефиниране на разходите в план-сметката ще създадат и възможност да се контролират разходите, които тези предприятия, тези сметосъбиращи фирми фактурират на общините. Мисля, че това трябва да бъде оценено в Закона. Господин Генов ме репликира по отношение на цифрите, които казах във връзка с приходите. Искам да Ви кажа, че те бяха само приходи от такса битови отпадъци, събрана от хората и фирмите. Там, за съжаление, са много малко приходите, които се отчитат от рециклиране на рециклируемите отпадъци. Почти няма община, която да се занимава с това. Вие знаете в какво състояние е разделното събиране във всяка една от общините, в която всеки от нас се връща в събота и неделя. Трагично! Ако не накараме общините да заработят в тази посока, ще се зарием с боклуци – и в околната среда, а и на хората това ще струва скъпо. Господин Генов, Вие поне сте специалист по всичко, включително и по такса смет, аз в това не се съмнявам, ме репликирахте, че оползотворяването на опаковките нямало нищо общо с такса смет. Да, няма. Но там механизмът е довел до това, че да сме тези, достигнали средноевропейското ниво, а тук, поради липса на механизъм, сме на последно ниво по компостиране на битовите отпадъци. Колкото до репликата на господин Иванов – господин Иванов, няма законопроект, който да бъде внесен и в който да няма спорни моменти. И в този има спорни моменти, и затова имаме първо и второ четене и така нататък – за изглаждане на тези спорни моменти, и търсене на максимални възможности и консенсус. Не съм съгласна с това, което Вие казахте, че публичните услуги се субсидират. В случая такса смет не се субсидира от другите приходи на общината, точно обратното. точно обратното. Аз имам информация за точния брой на общините, които в план-сметката са записали разходи повече, отколкото облога по таксата смет, нали разбирате за какво става дума?! И точно този Закон е механизмът, който ще ги спре и ще даде инструмент за контрол не само на контролните органи от страна на Сметна палата, но и на хората. Защото в крайна сметка основният контрол трябва да се прави от гражданското общество.

колеги народни представители да правят квалификации на други колеги народни представители по какво са специалисти, от какво разбират. В крайна сметка всички нас тук са ни изпратили българските граждани и кой по каквото е специалист си личи по неговата работа, а не е нужно от тази трибуна да си казваме кой от какво разбира, и да се подиграваме на колегите си. Държа, когато има такива изказвания или да ги прекратявате, или да правите поне забележка на колегите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Мисля, че нямаше обидна квалификация в изказването на госпожа Стоянова, така че не мисля, че трябваше да направя забележка. Заповядайте, господин Али. ТАНЕР АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги! За пореден път се убеждавам, че това, което предложих още в началото на днешното заседание – за отлагане на тази точка във времето,

има воля да се гласува в рамките на тази година, което ще бъде грешка, бъдете убедени в това, докато не се изчистят всички слабости на това, което се предлага. Уважаеми колеги, всяка община е специфична за себе си, всеки регион е специфичен за себе си. Не е нормално да сравняваме София с Търговище или Пловдив с Цар Калоян. Нека

Разпределяйки общините по категории, ще имаме възможност да разглеждаме спецификите на всеки район. Защо сме Защо сме разделили България на шест икономически региона? Какво правят тези региони?! Само се събират веднъж месечно. А къде са техните предложения именно в тази насока?!

В момента говорим точно за централизирано налагане на определен вид такса, без да се допитаме до мнението на неправителствените организации, на регионални сдружения, на Националното сдружение на общините – като толерантност, като Централна Стара планина, като дунавските общини. В Националното сдружение на общините могат съвместно да подготвят методология. Освен неправителствените организации, дори и пенсионерските клубове можем да питаме какво мислят по този въпрос, защото това е важно и ще бръкне точно в техния джоб!

Отделно – сепариращи системи. Отделно – какви лицензии имат тези депа? Закрити ли са нерегламентираните сметища в България? Знаете ли колко много въпроси има в тази насока, които въобще не са решени като проблем! Най-малките общини ще плащат най-много, понеже са най-отдалечени от регионалните депа, заради допълнително депониране, които пари плащаме към Министерството на екологията чрез РИОСВ-тата по регионите. Къде са тези такси?! Къде са тези такси?! Малките общини трябваше да бяха направили сепариращи системи или култивиране на сметта. Как да го направим? Погледнете колко общини са кандидатствали в ПУДООС, в Министерството на екологията и колко спечелени проекти има. Мога да дам дори примери с общината, на която съм бил кмет. Три пъти съм кандидатствал за сепарираща система, и трите пъти не ми е одобряван проектът. Сега плащаме ненормални суми за извозване на сметта, отделно за депониране – да не говорим, че почти 50 или може би и повече от регионалните депа имат нужда от изграждане на допълнителни клетки. Къде е държавата? Къде сме ние? Тези въпроси, не искам да изпадам в подробности, ние не сме готови за приемане на този Закон. Затова категоричното мнение на парламентарната

който замърсява – да плаща. С това всеки е съгласен, но нека да се допитаме до всички, да създадем нещо добро, за да нямаме след това проблем с българския избирател. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Али. Реплики към изказването на господин Али? Госпожо Стоянова, заповядайте за първа реплика.

безотговорност или бягане от отговорност. Пет години всички заинтересовани, за които Вие говорихте, дебатираха по проблема. Пет години! Още пет ли да ги чакаме, за да стигнат до консенсус и ние, видите ли, народните представители чакаме да си постигнат консенсус, и да го гласуваме без проблем. Това ли искате да се случи? То се случва. В 2013 г. по предложение на Вашата парламентарна група отпадна възможността, която и до днес е в закона – данъчната оценка да не е основа за определяне на таксата. Какво се случи от тогава досега? Нищо! Сега предлагате следващите пет години пак да го отложим.

В него взеха участие много кметове, много представители на общини, включително и на Столична голяма община. Общо взето дебатът, който се състои в залата,

Затова и по предложение на колеги от БСП се отложи гласуването за момент, в който имаме такова становище. За съжаление, това становище на практика го получих буквално днес, преди около час, и не сме имали възможност да запознаем колегите и да довършим чисто процедурно работата си. Във всеки случай не мисля, че гласуването би било изненада, тъй като то така или иначе ще се осъществи днес в залата от представителите на всичките политически партии и горе-долу е базирано на същите мотиви, които чухме и в Комисията, и сега.

активно участваха в работната група към Министерството на финансите и на всички етапи от подготовката на Законопроекта. Дадохме предложение по предлаганите текстове и по време на междуведомственото съгласуване, съгласуване, като малка част от тях са отразени. След проведено обсъждане в Тристранния съвет, в който не участвахме, настъпиха промени, влошаващи част от съгласуваните в работната група регламенти. Нашата принципна позиция се гради върху безспорната необходимост от по-справедливо определяне размера на такса битови отпадъци. Предложеният Законопроект по-ясно определя видовете услуги за предоставяне, за които общините могат да събират такси, по-точно дефинира разходите, които се допускат, да бъдат включени при определяне размера на такса, по-добре изяснява реда за провеждане на публично обсъждане и прочие. Това са безспорно силните страни, които получават нашата подкрепа, като имаме и някои забележки“. Следват шест забележки, сред които са: би следвало Законът за управление на отпадъците също да се промени и подчини на принципа „замърсителят плаща“; безпокойство относно липсата на информация за съотношението, за разходната тежест между бизнеса и между населението; желание за по-дълъг период за въвеждане в сила на нормите на закона и прочие. На практика в дебата,

да влезе в сила и на практика прилагането му да започне след 2020 г. Мисля, че това е една от темите, които биха могли да ни обединят. Нещо повече, на база на конкретните предложения на Националното сдружение на общините бихме могли да направим работна група, в която поне консенсусните неща, разлика от политическите сили, да бъдат внесени и да намерят своето място между първо и второ четене. Заклинанията за отлагане за мен лично са неясни – колегата преди мен спомена, че е бил общински съветник, аз петнадесет години изпълнявах тази длъжност. В тези петнадесет години през цялото време се говореше за предстоящото въвеждане на тази такса, и това все оставаше някъде в неясното бъдеще. Това отлагане вреди според мен на всички. На първо място, вреди на чувството за справедливост у хората, които плащат такса смет, при които еднотипни сгради, на една улица, ако щете, понеже за малки населени места се говори, да речем, в малко населено място, които имат едни и същи кофи за смет и общо взето един и същи разход се общината да поеме, независимо дали са пълни, или празни, в края на краищата плащат драстично различна така смет. Единият може да плаща 6,50 лв., а другият примерно 165 лв. само заради цената на имота. Не можем да говорим за за справедливост в таксата смет, подчинена на този принцип. Този Законопроект всъщност ревизира основния порок на начина, по който до момента заплащаме този вид услуга. Мисля, че си струва това да бъде подкрепено. В заключение искам да кажа, че „Обединените патриоти“ ще подкрепим на първо четене този Законопроект. Призоваваме наистина да няма политизация, да се опитаме между първо и второ четене да намерим максималния консенсус, който да е добър и за общините, но и за гражданите на тези общини, включително така че системата да стане по-работеща, да няма сиви зони на сметосъбирането, съответно на почистването на обществените площи. В края на краищата нормата да бъде работеща и да бъде от полза за всички. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Имаме ли реплики към изказването на господин Веселинов? Не виждам. Господин Генов, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, благодаря за комплимента, който ми направихте. Както виждате, предизвикан съм от него да направя едно изказване. Всички сме съгласни, че съществуващото положение не отговаря на така наречения „европейски принцип“ замърсителят да плаща пълно противоречие със справедливостта при определяне и заплащане на съответните такси. Няма съответствие на таксите за битови отпадъци и и е в противоречие с принципите на справедливост. Няма съответствие също така и с генерираното количество отпадъци. Но в момента вариантите, които се предлагат, тези трите в хипотезата на прилагането им, не дават достатъчно светлина и в оценката за въздействие, която придружава Закона, няма реални данни. Аз, госпожо Стоянова, си направих труда да взема точни данни от една община. За 2015 г. при фактическо изпълнение на плана и на събираемостта, съотношението на физически лица е 53,15 към 46,85 за юридическите. За 2016 г. е 55 на 44. Вие казахте, че бизнесът горе-долу си бил подредил нещата и плаща на генерирано количество. Аз не съм съгласен с Вас докрай, защото в момента на база данъчна оценка има три компонента, на база на които се събира такса смет. Бизнесът дали, заявявайки си определено количество контейнери, зависи от начина, плаща върху определен минимум –там също коректно не могат нещата да бъдат хванати докрай поради липсата на контрол. С това, че бизнесът си е подредил къщичката в това отношение, аз не съм съгласен. Какво ще стане, ако хипотезата, че 20% – в описания случай, който имам пред мен, 20% от 3 милиона са 600 хиляди, бизнесът ще си плати 600 хиляди. Ами останалите един млн. 300 хил. трябва да дойдат от населението. Аз не искам да всявам страх и ужас у хората, че виждате ли с тази законодателна промяна, както си позволиха някои медии да напишат, едва ли таксата ще скочи десет пъти. Но коректно е да кажем, че в момента ние не може спрямо хипотезите на методиките, които се предлагат, да кажем колко ще стане това. По отношение на разделното събиране, госпожо Стоянова, съм абсолютно съгласен с Вас, но защо – защото така е направен Законът. Никой кмет не дава една стотинка. Предлага му се договор, че той нищо няма да плаща, пък те ще си събират. Кой събира, как събира, дали откраднали контейнера – зеления, жълтия, синия, дали са го запалили, дали си е възстановен на място, общинската администрация въобще не я е еня. Така че тук съм напълно съгласен, че трябва да има механизми, които да задължат и кметовете и общинските съвети, да ги принудят по-скоро, да може така да бъде организирана работата, че те да са заинтересовани от намаляването на количеството депонирани отпадъци. Искам и едно нещо лично към Вас, госпожо Стоянова, защото видях, че сте навлезли дълбоко в материята. Вие, ако сте кмет на Пловдив, на квартал „Столипиново“, как ще му вземете таксата за смет? Как ще я вземете, как как ще ги преброите, как ще видите колко са в къщи, или в бараката, или бидонвила, в който те се намират, как ще им определите размера на таксата, как ще им вземете парите? Това за мен също е голям пропуск в Закона. Не може ние всички да плащаме, пък някой в момента да не плащат. Защо?! Дето господин Гърневски едно време им казваше: „Гласувайте за СДС, няма да плащате тока, ние ще Ви платим водата“ и така нататък. Този филм мина. Мина този филм! Казахте, че определянето на такса смет не е политически, а е икономически акт. Да, икономически, но вдигнете Вие в Пловдив два пъти и половина такса смет 2019 г. да видите как ще стане политически! Не искам да разбирате криво, ние от БСП не сме срещу философията на Закона. Ние ще се въздържим за момента, защото не сме съгласни със срока, който се предлага за неговото реализиране. Говорим за едната година, което е посочено. Явно и Вие сте на нашето мнение и ще присъедините по-нататък към нас, че това, колега Ненков, ще стане три, две или пет години. Много е пет години, наистина, но това са реалностите. Вие в момента, и ние, и който и да е специалист, не разполагайки с данните, какво се е случило сега и как ще оцени ефекта от Закона след една година, след като няма тези данни колко са намалели разходите, колко са намалели отпадъците, които са депонирани, колко са се увеличили рециклираните? Не може да се направи такава оценка. И магьосник, и еквилибрист да е, и 12 да има по математика, пак не може да го направи. Така че нека да бъдем реалисти, колеги. Призовавам към повече разум, към дебат.

Там също ще гледаме тази точка и аз ще бъда доволен, ако Сдружението на общините даде някакви реални разумни предложения по поправките в този Закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Генов. Реплики към изказването? Заповядайте, господин Гърневски.

и ще се убедите, този въпрос е дискутиран в Пловдив, че, първо, по мое време задълженията на „Столипиново“ към предприятието са най-малки. Това, първо. Събираемостта е била най-голяма. Но понеже поставихте въпроса как ще се събира такса смет в „Столипиново“, аз мисля, че и в тази зала, в политическата система на България няма по-голям специалист по ромските въпроси от Вас и предлагам да Ви назначим там и да събирате такса смет. Ако няма как да я съберете, имате пари, с които купувате гласове, ще плащате и от тях. Не виждам втора реплика. Дуплика? Направих забележка, господин Свиленски. Дуплика – заповядайте.

реч от Ваш предизборен митинг преди години. Помолете някой, който работи добре с архивите, прочетете ги тези неща, вижте ги – това са Вашите думи. А по отношение, че Вие се опитахте от тази трибуна да се изживявате на някаква съдебна инстанция – никога не сте бил съдия, надявам се, че никога няма да бъдете. Така че, хайде да не дразним лъва! Благодаря. Благодаря, господин Генов. За изказване – господин Шопов, заповядайте. Разбира се, без тези два последни момента, дебатът, който водим в тази зала по въпроса за боклука, е много стар. Той е един от най-всеобхватните и всичко, което беше казано в залата, е казвано, повтаряно, потретвано под какви ли не формати, под каква ли не форма до този момент

общините – всяка поотделно, Сдружението на общините, занимаваше се омбудсман, занимаваха се полиция, прокурори, защото в темата за боклука имаше и продължава да има, разбира се, знаем, много корупция, но голямото достойнство на този дебат и на изказващите се от ляво и от дясно, и от опозиция, и от управляващи е, че най-после този дебат го има в пленарната зала. Ето това е голямото и това е най-същественото. Защото всички съждения, всички разсъждения, всички хипотези, всички модели, които се представяха досега, бяха просто казани, речени, отминаваха и темата за боклука се хвърляше в боклука. Защото в темата за боклука няма особено много политика – не могат да се правят политически дивиденти, на базата на нея не може и да се печелят гласове и да се увеличава електорат, но тя е тежка и неприятна, защото тя е такава по същество, че не може да се измисли перфектният модел. Това не е само в България, това това е така в цял свят. Затова по репортажите, по новините най-редовно виждате прочути градове по света, заринати с боклук, той не може да се извози, непрекъснато съществуват проблеми и в най-съвършеното и перфектно, ако щете, демократично общество – знаем, че в тази зала представата за него в главите на различните тук участници е различна,

такъв, какъвто е внесен Законът, да мине и да се отпочне след толкова години тази промяна и тази реформа по въпроса. Защото всички се пънеха, силеха и когато се стигаше до завършващ удар, а той може да стане само в тази зала, темата се извеждаше и тя отиваше в небитието, отново и отново години наред. Сега всякакво отлагане означава същото. Всяко от тук протакане означава да се хвърли отново в едни институции, в едни обсъждания, които в момента правим. Те са правени толкова много пъти, че нищо ново не може да бъде внесено. Избран е един модел, една формула, дайте да видим как тя ще работи. Иначе, ще минат пак пет години, още пет и още пет, и темата за боклука ще си остане в боклука. Ще има една голяма несправедливост относно тежестта на плащанията, ще има проблеми в това как се разпределят получените пари, къде отиват получените пари. Ще има едно абсолютно несъответствие между тези, които правят боклука и тези, които плащат боклука. Да, наистина ще има проблем в това, че сега от повече хора ще се събират парите, че няма да е, както досега – от „N“ броя фирми във всяка община, които по един много произволен принцип плащат едни пари и то огромни пари. Няма да бъде така. Някой може би съжалява, че няма да бъде така, защото ще му е по-лесно да бъде, както досега. Този Закон е, както и друг път съм ги наричал пред Вас, един от домашните въпроси, защото въпросът за боклука е домашен въпрос. В него не бива да влагаме толкова политика, толкова политическа страст и да се делим на червени и сини, да се връщаме към времената на СДС

боклукът беше един от основните източници на печалба за определени структури, беше една от най-тежките територии, в които воюваха групировки, кой да вземе боклука и кой да го употреби и използва. Нека сега да сведем тази тема до чисто прагматични параметри, да не бъдем толкова политически, да вземем да приемем Закона за първо четене. Между първо и второ четене има, разбира се, какво да се пипне, като си знаем, че това няма да бъде окончателният вариант. Това е система, която е консервативна, тя бавно се нагажда, бавно се променя, но в годините трябва да се усъвършенства. Така е в много страни, към които се стремим, така ще бъде и при нас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Шопов и да Ви честитим рождения ден. Да сте жив и здрав! (Ръкопляскания.) Реплики за изказването на господин Шопов? Не виждам. Изказване – господин Ненков, заповядайте. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Безспорно темата е изключително важна и тя наистина много се коментира през последните години. Както знаете, независимо от политическото разпределение на залата – управляващи, опозиция, разбирам Вашата позиция, че няма да подкрепите Закона и ще се въздържите, но в крайна сметка едно неписано правило и то е, че когато нещо не искаш да направиш, можеш да изкараш хиляди аргументи. С това всеки от нас сигурно се е сблъсквал в своето ежедневие, особено пък когато отиде в някаква администрация. Въпросът наистина е много сериозен и опира до темата справедливост. Мога да дам хиляди примери за това как за една и съща услуга, при положение че услугата трябва да бъде разходоориентирана и след тази услуга трябва да има някакъв реален направен разход, как в едни и същи квартали на съседни улици има различна данъчна основа, което предопределя и различната такса за събиране и извозване на битовите отпадъци, което означава, че това е абсолютно несправедливо. Таксата трябва наистина да бъде направена така, че този, който замърсява, да бъде този, който плаща. Не трябва да ни притеснява фактът, и аз много се ядосвам, когато се чуват аргументи от сорта на:

Но какво стана? Сега има ли такива хора? Не, няма. Няма, защото държавата си е свършила работата и постепенно, поетапно е направила тази крачка напред. Това е много елементарен принцип. Друг аргумент. Общините нямат капацитет.

извозването, събирането, компостирането на тези отпадъци. Аз вярвам, че хората са ни изпратили тук, особено в една представителна демокрация, където са делегирали на 240 народни избраници да водят държавата и да задават тона на движение, на модернизация на държавата, не само защото трябва да се съобразим с европейското законодателство и заради това, че има директива, а защото това е правилният принцип. Смятам, че хората затова са ни делегирали тази възможност и с нашето гласуване да предопределяме накъде трябва да се развива и модернизира страната. Смятам, че няма нито един здравомислещ човек в тази зала, който да не смята, че този принцип, който е в момента, е абсолютно погрешен. Разбирам общините. Да, безспорно, със сигурност, трудно е. За тях ще бъде организационно трудно. Много от Вашите аргументи имат своя въпрос, който предстои да бъде уточнен, но в крайна сметка това не трябва да ни спира и да отлагаме тази тема с години напред, защото ние хем искаме, от една страна, да се приближим към средно развитите европейски държави, да сме развита държава, хем обаче не искаме някой път, ей така умишлено, да не направим крачка напред, а крачката напред зависи от това, което ние днес ще гласуваме в тази зала.

всички да подкрепим този Законопроект. Тук, в рамките на шегата, понеже господин Генов преди малко каза, че принципно са съгласни и философията е правилна, но срокът не е не е достатъчен, мога да обещая на господин Генов, че ако Вие подкрепите днес Законопроекта, ще говорим по темата за срока – ако трябва ще го удължим, въпреки че не ми се иска, но се надявам сега с моята заявка, Вие да подкрепите този Законопроект. Няма нищо по-важно от това хората да имат първо прозрачност по начина на събиране на тази такса, как се разпределя прозрачно и да бъде справедливо разпределена, защото много примери може наистина да съдят за това как хората плащат различна такса, а услугата е една и съща и то за едни и същи кварталите, което не е справедливо и няма кой да ме убеди, че това не е грешно. Така че наистина, колеги, много Ви се моля, призовавам Ви, това наистина е реформа в този сектор, наистина е полезно за обществото, ще модернизира държавата, ще се даде достатъчно време на общините, ако трябва, за да направят своята реорганизация, но ако не го подкрепим, това ще бъде крачка назад и по-скоро ще бъде продукт на регресивно мислене, отколкото на това по какъв начин ние да развием нашата държава. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, Ви уважаеми господин Ненков. Реплики към изказването на господин Ненков?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Ненков, по принцип Вашето изказване прилича на повечето в тая зала, които говорят експертно. Да, така е, трябва замърсителят да плаща колкото замърсява, но Вие знаете, че едно време един човек беше казал приказката за голямата и за малката правда. Да, като погледнем глобално логиката на Закона е правилна. Какво правим обаче с 80% от българските граждани, които едната вечер се събуждат и плащат една такса смет, на другия ден за същата услуга, няма промяна на качеството, няма промяна на боклука който те изхвърлят, и плащат двойно по-голяма такса, защото в крайна сметка така ще се получи. Така че справедливостта е понятие, което погледнато от различна камбанария, звучи по различен начин в очите на българските граждани. Затова тъй като Вие говорите доста справедливости и не само Вие, и Ваши колеги тук в залата, кажете ми как ще обясним на тези 80% от гражданите и казвам 80, защото ясно е че има 5%, за които не е проблем, има едни 10-15% в Столипиново, Кумлука Бургас, на други места, които и досега не са плащали, без значение каква е методиката, пак няма да плащат.

като се отопляваха чрез ТЕЦ, нямаше топломери, ползвате – не ползвате, много малко, дели се наравно и плащате, има един общ водомер, може изобщо да не живеете 5-6 месеца, но се дели по равно и всички носят тежестта на другия. контекста на преждеговорившия, защото въпросът тук не е кой колко ще плаща, а че ще плаща толкова, колкото е консумирал или генерирал отпадъци. Същото е по тол системата. Благодаря, господин Лазаров. Трета реплика? Заповядайте, госпожо Янкова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Ненков! Да, действително в този Законопроект ние правим една огромна промяна, промяна във философията и тук репликите, които се направиха, и не бива и да оставаме и ние като народни представители с убеждението, че по трите компонента ще се плати това, което ти замърсяваш, но ние живеем в едно семейство, в една община и оттам ще се плати, разпределяйки по трите варианта дали на РЗП, или брой жители, обработката на отпадъка. Ами добре, всички кметове и всички съветници, пак казах, трябва да вървим към модерни общини, общите ти части, миенето, тротоарите, зелените части, компостирането? Това ще се разпредели по-равно и солидарно, то ще дойде по сметката. Тоест, разберете, ние в момента с малката сума, с която ще въведем едно модерно… И ние се притесняваме от това готовността в тези първи две-три години при пренастройването на тази система цялостно, ще има ли поетапно въвеждане? Въведете го сега, Ваша воля, водите 125 кмета, да го направят, да модернизират България, ние ще помагаме, имаме по малки общини. Но изключително е отговорно в този процес, ако приемаме принципна, радикална промяна, действително да бъдат чисти градовете и селата, да има въздух като ще се дава тази тежест. И не оставайте с впечатление, че няма, тука господин Лазаров каза: по първия компонент за всеки по-различно, но има още два-три компонента още, на които ще има и на калпак – тротоари, общи части, парк, миене, има много неща. Това е политика – чистите градове като отношение. Благодаря, госпожо Янкова. За дуплика господин Ненков. Заповядайте.

въпрос. Аз казах и преди малко, всяка реформа, разбира се, че иска време, няма съвършен закон, няма перфектни общини, но Вие много добре знаете, във всяка една община, независимо от какъв цвят е кметът, или там мнозинството в общинския съвет, много си зависи от самите управленци в една община дали ще успяват да направят хубава, чиста, подредена община. И тука не опира само до някаква окраска на цвят, нали така, а до желание на един кмет, администрация, разбира се, на финанси, на възможност да участвате по различни програми, защото има много кметове, примерно, които казват: „ние не можем“ или „искаме пари, обаче няма“. Има възможности, някои други успяват, значи не е равнопоставено. Въпросът тук наистина е: дали сме готови да направим тази крачка напред с ясното съзнание че тя ще доведе сигурно до някакво затруднения, ще изисква някакво време, но нещо, което вече толкова години е коментирано, на мен са ми мили общините, не ме разбирайте погрешно, напротив, но трябва все пак ние да им зададем този тон. Дали ще е 2019 или 2020 г., в крайна сметка не е толкова от значение. Въпросът е наистина да вървим в тази посока защото ако искаме все пак да се развиваме, да има чисти градове, да бъде подредено, да бъде по-прозрачно, ако щете, то това е стъпката напред и няма съмнение. Ние не сме измислили топлата вода, ние гледаме да видим добри примери в други големи държави. И аз съм сигурен, без да съм направил справка, наизуст говоря, че няма сигурно в света или поне в Европа такива големи градове, където примерно да имат за основа данъчната оценка, или още по несправедливия вариант, разгъната застроена площ. Напротив. И това, което преди малко колега Тишев ме репликира също. В крайна сметка никой не казва дали ще е по-скъпо, или не и това е мит, защото, в крайна сметка, ако ти имаш възможността и ти се даде да плащаш по-малко, ако ползваш по-малко битови отпадъци, генерираш по-малко боклук, то тогава би било и стимул. А тези хора пък, които всъщност до този момент са плащали по-малко, за тях е било позитив, но за всички останали, които до този момент се субсидирали тяхното неплащане, не е справедливо и за самите тях – една и съща услуга в един и същи квартал се разплаща от различни хора по различен начин. Това не може да бъде справедливо. А че има много такива сигурно частни случаи във всяка една община – отдалеченост от депата, и така нататък, аз съм съгласен, но това всяка една община спрямо своята специфика може да го направи и съм убеден, че може да го направи. И ние сме хората, които трябва да зададем този тон напред. Затова са ни изпратили хората, защото искаме да развиваме държавата си да бъде модерна, градовете ни да бъдат модерни, чисти, подредени, нали затова сме избрани тук.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Никой не спори по това, че е крайно време да бъде наложена справедливост и основният принцип на заплащане на тази услуга е „замърсителят плаща“ – количеството отпадъци, което всяко едно домакинство изхвърля, и, разбира се, да се намери най-добрият модел за поддържане и почистване на обществените площи. Според мен, и дебатът дотук го показа, един от най-тежките проблеми при вземането на решение днес е това, че липсва реална предварителна оценка на ефекта от прилагането на Законопроекта за изменение и допълнение на този закон. Ако такава беше направена, може би сериозно, може би и общините щяха да бъдат много по-спокойни в предварителното обсъждане, в търсенето на консенсус за решаването на този тежък въпрос. Безспорно реформа е необходима, но без партньорството на общините с едно такова силово налагане на решение без дори да дадем знак, че е възможно да има обсъждане на един по-преходен период на прилагането на Закона, нормално е да получим такова отношение от тях, и то от всички общини, независимо от политическата окраска на управлението. Вторият голям проблем според мен, и мисля, че е трудно да се отрече, е, че за пореден път приемаме закон, с който вменяваме безспорно една законово уредена отговорност на общините, че зад чиято подготовка ние не осигуряваме финансиране. Защото през тази първа година – през 2018 г., включително с подготовката на базата данни, със създаването на новия софтуер, с инвестирането в съдове или в торби за отпадъци, в информационните кампании, за всичко това ще бъдат необходими допълнителни средства и законът, нито пък нашето поведение дотук и в предварителното обсъждане, не дава никакъв знак, че ние ще подкрепим общините с някакви инструменти за това. Между другото становището, което чух от председателя на нашата комисия господин Веселинов на изложението на общините, в което те предлагат да се върви паралелно и към изменение на Закона за управление на отпадъците, е наистина много добро предложение. Защото без да съм експерт по темата, но видях, че община Габрово е предложила подобно нещо при предварителното обсъждане – продуктовата такса, която в момента не постъпва в общините, може да бъде един финансов инструмент, с който те да бъдат подпомогнати през първата година от прилагането на Закона. И накрая, най-големият риск според мен не е само новата финансова тежест върху гражданите и домакинствата. Най-големият риск е това, че след толкова години и усилия на местните власти и постигане на едно добро ниво на управление на отпадъците

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Безспорно днешният дебат, проведен в залата по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, показва, че тези промени са изключително важни. Показва, че тези промени имат много аспекти. Това е Законопроект, който касае не само доброто финансово управление на публичните средства. Това е Законопроект, който касае всеки един гражданин. Това е Законопроект, който касае както социалния въпрос, така и икономическите въпроси, така и екологичните въпроси. От всичко чуто дотук няма как да не споделя впечатлението, че всички ние се обединяваме около духа и философията за принципите, които стоят в основата на Законопроекта принципите за справедливост, принципите, свързани с основите на екологичното законодателство, принципът „замърсителят плаща“, принципът „заплащаш колкото изхвърляш“. Всички ние сме съгласни с това, че трябва да работим заедно, за да става средата в населените места все по-приветлива, да бъде чисто, да бъдат добре поддържани нашите градове и села, за да не се допуска замърсяване на околната среда. Прозрачност, информираност, публичност, диалогичност – това също е принцип, залегнал в предложения Законопроект. Затова искам да призова всички тук да подкрепим Закона. Както стана ясно, този въпрос стои на дневен ред вече дълги години. Но ние трябва да правим крачките напред – крачките, свързани с постигането на националните цели; крачките, които са свързани, ако щете, и с общите европейски приоритети, свързани и с прилагането на стъпките от преминаването към кръговата икономика. Защото предварителното третиране, рециклирането на отпадъците – всичко това трябва да бъде прилагано, за да намалим количеството депонирани отпадъци. Тук всеки един от нас има своето място, има своята роля този Законопроект е един от стимулите, който ще доведе до това да се намали количеството генерирани отпадъци, да бъде справедливо разпределяна тежестта на базата на генерираните от всеки един от нас отпадъци, да могат общините разумно да структурират план-сметките си, да бъдат разходвани средствата, за да се инвестира в подобрение на системите за управление на отпадъци.Това се прави в годините. Показателите са ясни, положителната тенденция – също, както по отношение на постигане на целите, свързани с йерархията на управление на отпадъците, така и по отношение на подобряването на средата за живот на нашите граждани. Нека заедно да се обединим около това да подкрепим един разумен Законопроект, следващ тези основополагащи принципи. Що се отнася до дебата, то той може да продължи и в периода между първо и второ четене на Законопроекта, в рамките на който могат да бъдат обсъдени конструктивните предложения. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Реплики към изказването на госпожа Василева?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Явно е, че когато се прави такава радикална крачка, има печеливши, има и губещи. Истината е, че тук в тази зала доста от народните представители са били кметове и знаят, че този проблем е повече от 15 години, постоянно се обсъжда и идеята да се направят реформи е постоянна. Няма да повтарям колегите, които се изказаха преди мен. Мисълта ми е друга. Истината е, че от цялата тази история, и това прави чест в интерес на истината на колегите от ГЕРБ БСП, и на колегите дори от ДПС, защото това са трите основни партии, които имат кметове в страната, истината е, че тежестта на цялата тази история ще падне върху техните кметове, и то бъдете сигурни, че ще бъде така. Какво ще се получи? Ясно е какво ще се получи. Това е едно от основните приходни пера на всяка една община, на всеки един кмет. Аз съм убеден, че новата система ще направи така, че кметовете ще имат по-малко приходи в общинските си бюджети. От тук изходът е един и тук вече ще се види дали това нещо, което правим в момента, ще даде някакъв сериозен резултат. Голяма част от кметовете ще посегнат към вдигането на местните данъци. Това мога още отсега тук да Ви го кажа и ще видите, че ще се окаже така. От тук нататък вече зависи как в градовете гражданството ще приеме поредното вдигане на данъците в общините. Така че тук е, бих казал,

но иначе аз категорично смятам, като мое лично мнение, че тази система, която в момента въвеждаме, е справедлива. Справедлива е най-вече за гражданите, справедлива е за бизнеса, но като всяка система, тя не е съвършена. Някои колеги тук много правилно казаха, че никой от нас в тази зала не може да бъде магьосник, за да прецени как наистина ще реагира толкова рязка, повтарям, Аз лично, както и колегите от моята група, ще подкрепим Закона на първо четене. Някои неща на второ четене трябва да се изгладят,

Гласували 183 народни представители: за 112, против 38, въздържали се 33. Законопроектът е приет на първо гласуване.

доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае председателят на Комисията – народният представител Халил Летифов. Имате думата, уважаеми господин Летифов.

Гласуваме направеното предложение за допуск в залата.

Имате думата, уважаеми господин Летифов. ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Председател. „Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, както и предлаганата от Комисията редакция на § 1 по вносител, съгласно нейния доклад. Моля, гласувайте текста на вносителя за наименованието и § 1 по доклада на Комисията.

По § 2 има предложение от Станислав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

водачите на пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на пътно превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници, за да го пропуснат да премине. Когато на пътя има платно, с изградена пътна настилка, обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства по него, с изключение на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.“ Има ли изказвания? Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Какво се в този параграф? Първо, искам да напомня, че гледаме 73-тата поправка на Закона за движение по пътищата. Продължавам да твърдя, че трябва нов Закон за движение по пътищата. Не виждам изпълнение на обещанието на господин Цветанов през есента да има внесен такъв Закон от работната група. Всички промени, които се правят в момента, не виждам с какво ще допринесат за намаляване на жертвите по пътищата в двата параграфа, които се предлагат в момента. За какво става въпрос? Колеги, слушайте

водачите на пътни превозни средства са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на пътно превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници, за да го пропуснат да премине.“ Обяснете, ако Вие шофирате и зад Вас има някакъв автобус, микробус, Вие откъде знаете дали този автобус е от обществените линии за ползване, как най-бързо ще освободите линията, по какъв начин, след като двете платна около Вас са заети, къде ще отидете, за да го освободите,

но въпреки всичко предложението продължава да фигурира в доклада, а още по-лошото е, че е прието от Транспортната комисия. И второто, по-притеснително предложение: „Когато на пътя

се забранява движението на нерелсови пътни превозни средства по него, с изключение на пътни превозни средства от редовните линии на обществения транспорт.“ Следователно по линиите на трамваите, които са екологичният, икономичният, бързият транспорт в София, сега пускаме автобусите, за да станат още по-бързи или още по-екологични – не мога да разбера?! Освен това трасетата на трамваите са коренно различни от трасетата на автобусите от гледна точка на безопасността. Кажете ми, когато има два автобуса, спрели на светофар, и зад тях трамваят се движи със скоростта, с която се движи, но знаем, че спирачният път на релсовите превозни средства е доста по-дълъг от този другите, при не дай си Боже една катастрофа колко жертви ще има?! И всички ние ще бъдем съучастници в приемането на текста, защото на трамвайното трасе ще сложим автобуса с пътниците вътре – правостоящи, без колани, без нищо, ние ще ги заложим и ще се молим на Господ някой ватман да не се спре в тях. Те и сега трамваите се блъскат един в друг, и сега, в момента стават тези катастрофи. Колеги, предлагам този текст да не се приема. Предлагам да се обмисли бъдеще в диалог със Столична община какъв е проблемът. Кой проблем решаваме с този текст? Тогава да се предлагат решения. Иначе очаквам следващото предложение на господин Иванов да бъде да вкараме автобусите по метролиниите

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване, защото двама от колегите не успяха да гласуват. В същото време искам да обърна внимание върху изправността на пултовете за гласуване.

По § 3 – предложение от народния представител Борис Ячев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 102 т. 1 се изменя така: „1. на водач, който е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;“

По § 3 – предложение от народния представител Борис Ячев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. § 4: „§ 4. В чл. 125 т. 5 се изменя така: „5. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози,

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.“ Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 5 със съответното му съдържание, съгласно доклада на същата. Моля, гласувайте § 5 по доклада на Комисията.

Предложение от Георги Свиленски и група народни представители. Комисията не приема предложението.

Благодаря Ви, господин Председател! Извинявайте, колеги, че така става, но понеже има разместване в параграфите. Става въпрос за отмяна на ал. 2 в чл. 144, а именно за нотариалната заверка при прехвърляне на регистрирани моторни превозни средства между собственици.

Смятаме, че нотариалната заверка е абсолютно излишна в момента. При положение, че вече има два талона, няма нужда да се ходи при нотариус. Купувачът и продавачът могат абсолютно свободно да си сключат договор, да отидат в съответното поделение на МВР, да си регистрират автомобила, без да плащат тези такси, които се плащат в нотариалните кантори. Още повече, че и в момента, който не желае да посещава нотариална кантора, има тази възможност – да извърши прехвърляне на автомобила без да ходи при нотариус. Разбира се, не забраняваме това нещо да се случва. Който купувач има притеснения, че купувайки автомобила може да има някакви тежести или може да има някаква съсобственост, или може да има някакви проблеми с него, по свое собствено желание може да отиде при нотариус и да си изповяда сделката за негова сигурност, но не го правим задължително за всеки един купувач, който купува автомобил. Мисля, че това предложение трябва да го подкрепите, ако сте искрени в желанието си да облекчите българските граждани в тяхната административна тежест. Благодаря Ви.

думата като вносител на това предложение. Считам, че със задължителната нотариална заверка на договорите голяма част от излишни финансови средства отиват в нотариусите,

с което нарушават Закона, но с това не се гарантира, че когато един договор е нотариално заверен, ще бъде защитен от съответни злоупотреби. Затова с господин Свиленски внесохме тази промяна да отпадне таксата и минаването през нотариалните кантори, защото считам, че много финансови средства отиват в нотариусите без да има необходимата правна гаранция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Паунов! Репликата ли господин Шопов или изказване? Изказване.

Благодаря Ви, господин Председател! Недейте колеги, много е рано за такова нещо. Смятам, че и никога няма да му дойде и времето. Тук става въпрос за държавна санкция. Тази държавна санкция се осъществява от нотариус и се касае за нещо значимо. Ако тръгнем по този начин, скоро ще кажете: „за да не взимат нотариусите едни пари, хайде да не минават през нотариус и сделките с недвижими имоти“. Просто глупост! Това за мен е някакво детско хрумване. Нотариалните такси са пренебрежимо малки в сравнение с интереса на тези сделки и това изобщо не е проблемът тук. Нотариалната форма има далеч по-важно значение. Това не е само да се регистрира волята на страните. Тук става въпрос на последици, които са свързани с оглед на значима собственост. В такива случаи сделката минава през нотариус. Въпросът е много юридически, колеги, аз бих искал да чуя тук юристите от БСП какво мислят по въпроса? Въпросът не е проблем от естеството на проблемите в Закона за движение по пътищата. Въпросът тук е вещноправен и би трябвало да бъде въпрос на много значимо, голямо не само обществено

и аз отново влизам тук в едно теоретизиране. Консервативното, сериозното, изпитаното в годините, във вековете, ако щете, усещане и виждане по въпроса е консервативното. А то е такова и недейте да си правим експерименти, защото ще залеем съдилищата с дела. Тогава да му мислят съдиите, на които и без това не им е лесно. Мога да Ви очертая в момента поне няколко хипотези за последици, които могат да следват, ако не се мине през нотариус. Нито е времето, нито е мястото в настоящия момент. Точно тук е мястото, разбира се, за такива обсъждания, но става въпрос за много значим и задълбочен дебат. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател! Благодаря за изказването, господин Шопов! Аз Ви уважавам Вас като дългогодишен и опитен народен представите, само че ще Ви кажа, че това, което начертахте, не е толкова черно и не е толкова страшно. И в момента, И в момента, ако Вие решите да продадете Вашия автомобил на мен, Вашия личен автомобил, и не искаме да отидем при нотариус, ние двамата с Вас отиваме в „Пътна полиция“. Вие заставате на едно гише, попълвате срещу три лева заявление за дерегистрация на Вашия автомобил, след това сядаме на пейката двамата с Вас, пишете един договор, че Павел Шопов продава на Георги Свиленски автомобил за „Х“ лева и аз с този договор отивам на другото гише, тъй като този автомобил вече не е регистриран, и срещу още петнадесет лева го регистрирам. Разбрахте ли как става в момента ситуацията? И това го знаят тези хора, които се занимават с покупко-продажба на автомобили. И защо трябва едни хора, така наречени „тарикати“, да се възползват, а масата български граждани да отиват и да си плащат – за Вас пренебрежимо малки, но за голяма част от хората пренебрежимо големи нотариални такси. Дайте да затворим тогава този път, който Ви казах аз. В тази алинея се казва, че само регистрирани автомобили подлежат на нотариална заверка. А другите автомобили? Казах Ви, срещу три лева дерегистрирате, срещу още 15 лв. регистрирате новия автомобил. Аз не предлагам някаква реформа в правната система на България, а действително – нека юристите да си кажат мнението, казваме, че трябва да облекчим гражданите. И когато нещо може да се случи,

илюстрирате как може да стане за гражданите нещо по-лесно? Ясно е, че може така. Само че се опитах да внеса дълбочина в мисленето, една дълбочина на проблема, за да бъда разбран – и сигурно съм разбран много добре от юристите. И тук, докато Ви слушах, имаше реакции от страна на колеги, които много добре ме разбират. Говоря за държавна санкция, говоря за значимост на интереса, говоря за последици, които са видими от практиката, с оглед на такова нещо. нещо. Най-простият пример, който мога да Ви дам в това отношение, е много често срещаната практика хората по този начин, с едни договори, да си прехвърлят едни на други коли, след което в такива случаи обикновено идват страшни последствия. Колеги, ще Ви посъветвам в живота никой от Вас да не го прави с лека ръка, дори и на близки хора, ето така с един договор или без договор: „Ето ти колата, вземете парите“ и свършено. Ами, тук става въпрос за достоверна дата! Знаете ли какво значи това? Тя може да бъде дадена от един нотариус. Никой не може да каже, че договорът, който, както Вие предлагате, няма да бъде антидатиран, и ако се случи нещо, отговаря собственикът – този, който номинално е собственик. А страните могат да си антидатират договора. Давам един от милионите случаи, една от хипотезите, които да се случат,

Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Думата има народният представител Иван Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че направеното предложение е достатъчно резонно и аргументите, които бяха изложени от колегите, са достатъчно сериозни. Само да припомня и за колегите, които не са си направили труда да посетят чужда държава в Европейския съюз – тази практика е единствено да не си в България. Да има един посредник между две лица, които по нашия Закон за задълженията и договорите сключват договор за продажба на една движима вещ, да отбележим какъв е автомобилът, има един посредник, който срещу определена сума Ви заверява договора. Това нещо се случва само и единствено на територията на Република България от целия Европейски съюз. Говорим за административна тежест и каквото друго се сетите. Искаме да избегнем тази тежест. Няма проблем във Франция, в Германия да си закупите автомобил, става между двете лица и единствената институция, където след това се удостоверява, прехвърлянето на автомобила, съответно е общината и службите, където се регистрират автомобилите. Това е за европейската практика, защото ние се стремим да влезем в Европейския съюз. Какво се случва на практика в България? В България има достатъчно институции, които да гарантират това, че една сделка по прехвърлянето на автомобилите ще бъде изрядна и няма да се случват злоупотреби. И сега в действащото законодателство имаме двуседмичен срок, за да регистрираме един автомобил в съответна служба КАТ. всякакъв спор по антидатиране на такава сделка е безпредметен. Още повече, че самата система на регистрация на автомобилите в България е достатъчно надеждна и сигурна, че една такава изповядана сделка, след регистрация на автомобила, няма да има опасност този автомобил да попадне в нечии ръце, различни от собственика, който е бил преди това, и след това на приобретателя. Още повече има вече автоматизирана връзка между КАТ и съответната данъчна служба, където информацията постъпва и човекът си дължи данъците. Достатъчно имаме институции, които контролират този процес. Искаме в момента да премахнем едно паразитно звено, каквито са нотариусите, за да можем действително българските граждани да бъдат облекчени както финансово, така и административно. Резонната стъпка, която ние трябва да направим, е именно да подкрепим и да гласуваме подобно предложение,

Други изказвания. Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Свиленски и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

изчерпахме времето, предвидено за днешното заседание, поради което го закривам. Следващо заседание – утре от 9.00 ч. Закривам заседанието.